primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenja Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Boško Obradović, Zoran Živković, zajedno Radoslav Milojičić i Dejan Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konastantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

u razvijenim državama EU polovina budžetskih prihoda pripada lokalnim samoupravama, u razvijenim evropskim državama kojima nadam se mi i dalje težimo, dok je situacija u Srbiji dosta drugačija. U Srbiji je prethodne godine samo 11,86% budžetskih prihoda pripalo zajedno opštinama i gradovima i AP Vojvodine, što je devet puta manje od nivoa sredstava koje je dobio centralni nivo vlasti.Dragi prijatelji, koliko nam dobro ide upravo je juče rekao i MMF, na koji ste se toliko pozivali, podatkom da je Srbija lider u regionu, ali lider u regionu po stopi nezaposlenosti koja je premašila 20%. Dragi prijatelji, za 4,8 milijardi, koje oduzimate opštinama i gradovima direktno, a indirektno građanima Srbije, ste da izgradite 430 obdaništa, mogli ste da izgradite 450 kilometara asfalta za kojim mnogi u zemlji Srbiji i dan danas vape.Nadam se da ćete povući ove amandmane kako bi opštine i gradovi mogli da funkcionišu nesmetano, a i ovako su u izuzetno teškoj situaciji. Hvala. Hvala lepo.Uz argumente koje je rekao moj prethodnik, mislim da treba još jednom ponoviti, koristiću pet minuta na koje imam pravo, osnovne argumente. Pošto su ovde samo dva člana, onda je praktično to i obrazloženje za prvi član, a to je da se predloženim izmenama zakona nastavlja proces centralizacije države i stvaranja uslova da lokalne samouprave ne mogu da rade svoj posao.Argument za odbijanje amandmana da je 2011. godine poremećena nekakva ravnoteža, pa da se ovim predlogom zakona o izmenama zakona ta ravnoteža vraća, verovatno u neku rezonancu, je jako interesantna. Samo što niste objasnili šta je to poremećeno 2011. Koji je to božiji zakon, fizički, hemijski, sociološki, društveni, filozofski, poremećen 2011. godine? To što su tada lokalne samouprave dobile nešto para za one nadležnosti koje imaju, ili je poremećeno to da kao do tada, a i sad hoćete to da vratite, ili je već delimično vraćeno, postoji samo jedan polublok koji određuje šta je potrebno u Srbiji, od toga kom prijatelju Arapinu treba da se da besplatno zemlja za nekakav „Beograd na vodi“, do toga da se asfaltira ova ili ona ulica u nekom gradu ili varošici u Srbiji, ili šta će da se stavi u program Centra za kulturu u Svrljigu koji je ovde nahvaljen ili u Crnoj Travi, ili šta će da se radi sa dečijom zaštitom u ovom ili onom gradu.Nadležnosti lokalne samouprave treba da budu prirodne. To je ono što lokalna samouprava sa svojim potencijalima za svoje građane treba da organizuje, da sprovede na najbolji mogući način. Toliko hvaljeni Svrljig, uz sve poštovanje kolege, ja znam tu opštinu, to je tuga i jad, ali pitajte ljude iz te opštine šta oni tamo imaju, šta njima nudi lokalna samouprava. Da li se tamo peru ulice? Da li ste proverili to? Da li imaju bilo koji kulturni sadržaj? Koji je nivo zdravstvene zaštite? Koji je nivo obrazovanja? Koji je nivo bilo čega što ti građani za svoj porez koji plaćaju očekuju od lokalne samouprave ili od države? Možda izvod iz matične knjige rođenih, možda venčanice, sigurno izvod iz matične knjige umrlih, ali preko toga ništa. To je hibernacija. Nažalost, ta opština, kao i mnoge druge opštine u Srbiji, je u apsolutnoj hibernaciji, bez bilo kakve šanse da bilo ko od građana u tim opštinama oseti da živi u 21. veku na teritoriji Evrope.Ta merila da negde ima jako malo zaposlenih su jako dobra. Samo, hajde da to postane jedna ozbiljna stvar. Kad sam ušao u Skupštinu Grada Niša 1997. godine, bilo je zaposleno 830 ljudi, činovnika. Kad sam izašao četiri godine posle, bilo je 813 zaposlenih. Danas ima 2.300 zaposlenih. To nema nikakve veze sa procentom poreza na dohodak građana, na plate, nego to ima veze sa mnogim drugim bahanalijama koje nisu ekskluziva samo danas vladajućih stranaka, nego i nekih drugih, ali to se ne rešava tako što ćete im dalje smanjivati sredstva.Rekao

za celu Srbiju. Sve ono što se iz budžeta centralnog izdvaja za kulturu je jedva dva posto. Država bez kulture, država bez obrazovanja ne treba, tj. treba da postoji naravno, ali teško da ima opravdanje da postoji. Kad su rekli Čerčilu 1941. godine da jako puno košta zaštita nacionalnog muzeja, galerije i svega onoga što Britanija ima i da bi te pare bile bolje za neko drugo mesto, za front ili ne znam za šta, on je rekao – ako to ne čuvamo, zašto vodimo rat? To je suština.Ovim smanjenjem Vlada Srbije je, kao posledicu loših pregovora sa MMF, koje niste vodili vi, ministarka, nego neki drugi, ali vi sada dajete podršku tim lošim pregovorima, dovela do toga da su ukinuta sredstva u Srbiji za lokalne samouprave za bilo šta što ima veze sa kulturom.Koristim i dva minuta za amandman.Da li ima smisla da imamo visoke ciljeve, da budemo lider u regionu, da uđemo u EU, da budemo primer levo i desno, ako nemamo beli dinar za kulturu i obrazovanje u lokalnim samoupravama? Predsednik Vlade je u jednoj od svojih velikih istorijskih misija rekao i da će da poseti sve toalete u Srbiji. Očigledno da to nije uradio, mada je to bio stvarno jedan visoki cilj. Inače, da je uradio znao bi da od ovih 39 miliona, koliko se sad umanjuje lokalnim samoupravama u Srbiji, su mogli da budu rešeni svi javni toaleti, u ustanovama kulture, obrazovanja, zdravstva i železničke stanice i sve. To bi bio jedan korak napred. Ne da se hvalimo sa Titovim prugama, ne da se hvalimo sa završetkom puteva koji su započeti pre sedam, osam, petnaest godina, nego daj da uradite nešto što bi mogao neko da se zakune i da kaže – evo, ja sam poznat po tome, taj predsednik Vlade, što sam sredio pitanje higijene u u Srbiji.Ne, nego vi sad stvarate još teže uslove za preživljavanje i u tako teškim uslovima.Prema tome, molim da pročitate još jednom vaš predlog o izmenama Zakona i da ne budete vi krivci za loše pregovore koje je neko pre vas uradio. Još jednom, nemoj da se branite MMF-om, sa njima se ne salutira i ne kleči pred njima, nego se sa njima pregovara i ako se loše pregovara, promenite pregovarače, ali nemojte da uništavate lokalnu samoupravu u Srbiji. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, naravno da u našem amandmanu stoje samo dve reči „briše se“, iz razloga što smatramo da je zaista ova izmena i dopuna Zakona štetna za interese lokalnih samouprava u Srbiji.Ponoviću ono što mislim da su dva centralna argumenta koja govore o neiskrenosti vaše motivacije sa kojom donosite ovaj zakon. Prvi je što je vaš zvanični izgovor da vi zapravo time želite da uvedete red u one lokalne samouprave koje nenamenski troše sredstva. Nisu sve lokalne samouprave u Srbiji i one koje nenamenski troše sredstva, a sve podjednako kažnjavate oduzimanjem iz lokalnih budžeta. Znači, kažnjavate i one uspešne i one neuspešne i one bahate i one odgovorne. To je dokaz da vam to nije pravi motiv.Druga motiv.Druga stvar, da zaista želite da budete pošteni prema lokalnim samoupravama, vi biste u ovom zakonu ponudili garanciju da će ova sredstva koja uzimate biti vraćena lokalnim samoupravama, na osnovu njihovih kvalitetnih projekata koje će predložiti republičkoj vladi. Ovde nema tih garancija, iz čega ja izvodim zaključak da je poenta ovoga zakona, tj. ovih zakonskih izmena, da mi svi na kraju sa nivoa lokalnih samouprava treba da se obratimo Aleksandru Vučiću i da ga zamolimo za naše pare i da ga zamolimo da on nama vrati naše pare u našu lokalnu samoupravu i da onda svi zapravo mi idemo na poklonjenje Aleksandru Vučiću u Beograd, da moramo da zavisimo za svaki projekat od njega, da on kao veliki neki sultan i beogradski kabadahija zapravo nama odobrava ovaj projekat – može u ovaj grad, u ovaj grad ne može i da sve u Srbiji zavisi od njegove

ako je to bila ideja, onda ste trebali tako i da kažete. Dakle, mi smatramo da novcem u Srbiji treba da raspolaže Aleksandar Vučić, a vi svi koji želite da imate bilo kakav projekat na nivou lokalne samouprave lepo zamolite Vučića da vam on te projekte odobri i da vam da vaše pare, koje inače sleduju lokalnim samoupravama i onda bi bilo logično zašto donosite ovakav zakon. Ovako, nema drugog obrazloženja ili zapravo vi služite interesima MMF-a, koji vam je naložio ovakve zakonske izmene i zapravo se tu ništa ne pitate, pa i to je pošteno da kažete. Prosto, mi se ništa ne pitamo, MMF je ovo naložio, mi moramo, mi sledujemo svim nalozima MMF-a jer je sam Aleksandar Vučić, da ga ponovo citiram, to rekao – ne mogu da potrošim nijedan dinar u Srbiji bez dozvole MMF-a. To je pošteno. Ja smatram da je to pošteno. Znači, on je, čovek, lepo priznao da on ne može da funkcioniše samostalno, da on nema samostalnost, da on zavisi od MMF-a i da zapravo funkcionisanje njegove Vlade je u direktnoj zavisnosti od aranžmana sa MMF-om. Onda barem znamo da Srbijom ne upravlja čak ni Aleksandar Vučić, iako izgleda da on upravlja svim i svačim, nego zapravo iznad njega ima pravi, onaj kolonijalni, upravnik Srbije, a to je MMF, čiji je Aleksandar Vučić neka vrsta, hajde da kažem, izvršnog direktora u Srbiji. To bi isto bilo poštenije i onda bismo mi na nivou lokalnih samouprava znali zbog čega imamo ovakvu vrstu zakonskih izmena.Naravno, tu dolazimo do onog ključnog pitanja, zbog čega mi smatramo ovim amandmanom da treba da se izbriše ova vaša ideja, a to je – šta će se desiti sa budžetima lokalnih samouprava nakon oduzimanja, pljačke, otimanja ili kako god da nazovemo ovu krađu naših lokalnih prava od strane republičke vlasti? Desiće se da nekako to budžetu treba da se nadoknadi. Sada, ministarka je u svojim izjavama ponudila neke lepe ideje kako bi to moglo da se nadoknadi, ali ne vidim, gospođo ministarka, zašto to i mimo ovog zakona niste podstakli da se nekako uradi? Da rešite sivu zonu poslovanja, da rešite, primera radi, bolju naplatu poreza, odnosno da popišete sve poreske obveznike koji nisu popisani, da inicirate neke kvalitetne projekte koji će onda da budu finansirani od strane republičkog budžeta. Sve to može da se radi mimo uskraćivanja ovog novca lokalnim samoupravama.Dakle, imate vi druge mehanizme, druge zakonske izmene kako ćete da kontrolišete budžete lokalnih samouprava, kako ćete da kaznite odgovorne za nenamensko trošenje budžeta, kako ćete da kaznite one koji imaju zapošljavanje preko određenih granica i koji su uništili određene budžete i određene lokalne samouprave. To vi rešavajte drugim rešenjima, ako neko loše vodi neke lokalne samouprave. Nemojte ih kažnjavati oduzimanjem novca iz lokalnog budžeta. Naravno da će najoriginalniji potez kome će pribeći lokalne samouprave biti dodatno povećanje poreza na imovinu, to im je najlakše, ili nekih drugih taksi ili nekih drugih opterećenja za građane. To će biti najlakši način da se popuni prihodna strana budžeta. Vi kažete – pa može to. Ili neki gradonačelnici i predsednici opština, pa i gradonačelnik Čačka, čujem, komentariše – sada ćemo mi to iz ubrzanog privrednog razvoja, iz novog zapošljavanja, pa ćemo od svega toga da punimo budžet. Pa ko vam brani da to radite i da punite budžet i mimo ovog smanjenja?Znači, nemojte vi nama smanjivati naše pare. Ostavite vi nama naše pare da mi ulažemo u naše projekte. Mi na nivou lokalnih samouprava najbolje znamo šta ćemo sa našim parama, od poreza na zarade koje mi ostvarujemo na nivou naših lokalnih samouprava. Nema razloga da o tome pitamo Aleksandra Vučića. Ako neko nenamenski troši, ako ima neke korupcije, ako neko radi loše, nađite način da to kaznite i da to ne dozvolite. Nemojte kažnjavati one koji rade kako treba.Situacija je veoma jednostavna. Ako uzimate sada iz naših lokalnih budžeta, mi nećemo moći da vršimo određenu funkciju koju kao lokalna samouprava treba da vršimo – da li je to subvencija za poljoprivrednike, da li je to socijalna politika i pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, da li je to neka podrška rađanju mladim bračnim parovima. Znači, mi za tu svotu novca koju nam sada uzimate nećemo moći da vršimo funkciju lokalne samouprave. Prosto. Jednostavno, imaćemo budžet za toliko manji i samim tim moći ćemo manje sredstava da izdvojimo za ono što smo do sada radili. Na dugom je štapu, to je problem, da li ćemo mi rešiti sivu zonu, da li ćemo rešiti poreske obveznike koji nisu evidentirani, da li ćemo dobiti projekte od Vlade i kada konkurišemo kod Vlade. To će zavisiti od volje jednoga čoveka.Dakle, čoveka.Dakle, ja ne želim da jedna lokalna samouprava u Srbiji zavisi od volje jednoga čoveka. Razumem da je na svim izborima lokalnim u Srbiji nosilac liste bio Aleksandar Vučić, ali nije moguće da on bude gradonačelnik i predsednik opština svih lokalnih samouprava u Srbiji.

Dobro.Dakle, da zaključim, nema razloga da vi iz Beograda, tj. iz republičke vlasti, uzimate nama naše lokalne pare. Nema razloga, dakle, da zavlačite ruku u naš džep. A posebno zašto nema tog razloga? Zato što se hvalite da vam je republički budžet stabilan, da je budžet u suficitu. Inače, kad smo već kod tog suficita, to je potpuna besmislica hvaliti se suficitom jer prosto niste vi privatno preduzeće koje treba da ima suficit. Vi treba da vršite funkciju na koju ste izabrani i da trošite ta sredstva za ono što je potrebno ovome narodu, a ne da ostavljate bilo kakav suficit.Dakle, ono što je ovde bitno jeste jel vam budžet republički stabilan? Jeste. Pa što uzimate naše pare sa lokala?Prema tome, mislim da bi bilo korektno da prihvatite ovaj naš amandman, da se izbrišu ove vaše pogrešne, štetne i po lokalne samouprave katastrofalne inicijative i da jednostavno prihvatite ideju da ovaj zakon se vrati na doradu, da otvorimo veliku javnu raspravu, da sveobuhvatnim izmenama ovog zakona zagrabimo rešavanje problema funkcionisanja lokalne samouprave na pravi način, a ne samo time što ćemo da uzmemo pare lokalnim samoupravama.Time ništa gospođo ministarka niste na lokalu rešili od problema koje ima lokalna samouprava u funkcionisanju. Ništa, samo ste nam uzeli pare. Ponudite vi nama neko konkretno rešenje funkcionisanja lokalne samouprave, to je vaš posao, najlakše je uzeti nam pare i onda da vi raspolažete našim parama i delite kome vi hoćete po Srbiji.Tako da mislim da svi razlozi stoje na strani da se prihvati ovaj amandman koji je predložila poslanička grupa Dveri. Hvala vam.

zato što mu se nije svideo rezultat, zato što se jednom kolegi koji je sada poslanik nije svideo rezultat koji je ostvario na izborima.Neko ovde stalno priča kako neko nekome otima novac. E, sad ja mogu da kažem gospođo predsednice da taj koji to priča nema pojma ni o Zakonu o budžetu, ni o Zakonu o budžetskom sistemu, ni o prenetim, ni poverenim nadležnostima lokalnih samouprava.Koliko ja znam iznos poreza na zarade nisu odredile lokalne samouprave, nego Narodna skupština Republike Srbije i poverila je taj deo jednih svojih prihoda lokalnim samoupravama

građana.Postavlja se još jedno pitanje – zašto se predsednici opštine i gradonačelnici ne žale na ovaj zakon? Zato što ne Zato što ne mogu da razvijaju svoje opštine sa putevima kakve ste nam ostavili. Ne mogu da razvijaju i da dovode investitore sa prugama koje imamo. Ne mogu.

ovlašćeni.Poštovana ministarka, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani predsedavajući, mi smo u prvom danu rasprave rekli naše argumente zašto smatramo da ovaj zakon ne treba usvojiti i da ne treba skidati, odnosno, smanjivati prihode od poreza na zarade, gradovima i opštinama u Srbiji. Ali, slušajući raspravu o Predlogu zakona došao sam do nekoliko zaključaka, a na te zaključke ukazuju argumenti koje sam slušao od predlagača pažljivo i slušao sam od poslanika vladajuće većine.Probaću sada da jedan po jedan od tih zaključaka ponovim. Dakle, prvi zaključak je da država želi da uzme sredstva opštinama i gradovima u Srbiji, deo poreza na zarade, a onda da po zaslugama i podobnosti to ponovo daje opštinama. Šta to znači?To znači da ulazimo u dalju centralizaciju, ulazimo u jačanje političke moći kroz institucionalnu korupciju, dajemo mogućnost da pojedinci pojedinci u Vladi mogu onima koji su njima podobni ili oni koji nemaju sposobnost da bez pomoći države sa svojim prihodima normalno upravljaju svojim gradovima i opštinama dobijaju sredstva. Imali smo priliku, a o tome sam govorio prvog dana, da to vidimo prethodnih nekoliko godina, na primeru grada Leskovca, na primeru grada Niša, na primeru grada Novog Sada, na primeru grada Kragujevca, gde su stotine miliona iz budžetske rezerve, a na ime tekuće likvidnosti prebacivane tim gradovima i opštinama.Postavlja opštinama.Postavlja se pitanje da li kažnjavamo građane onih opština koje su poslovale domaćinski, koje nisu imale blokirane račune, koje nemaju višak zaposlenih ljudi u svojoj administraciji, oni nisu ni tražili sredstva i nisu ta sredstva ni dobijali ili ako su ih dobijali, dobijali su u daleko manjem iznosu nego što su dobijali ovi koji su politički, partijski podobni.Dakle, mi sa tim argumentom i sa tim zaključkom da država ponovo vraća sebi pare da bi ih delila naknadno zaista idemo ka daljoj centralizaciji, a ne kao što je i ministarka govorila decentralizaciji za koju svi treba da se zalažemo.Drugi zaključak, koji sam izveo, jeste da se oduzimaju sredstva jedinicama lokalnih samouprava, a onda ih savetujemo kako da nadomeste ta sredstva koja su im oduzeta. postavlja se pitanje, da li postoje jednaki uslovi u svim jedinicama lokalne samouprave da ta sredstva nadomeste. Oni veći gradovi, bolje pozicionirani, sa manjim regionalnim razlikama možda će i uspeti da lakše dovedu nekog investitora koji će zaposliti više ljudi, koji će uplaćivati više poreza, pa i samim tim to nadomestiti.Postoji pitanje da li postoji spremnost gradova i opština da ažuriraju baze podataka poreza na imovinu ili im je lakše da jednostavno podignu i promene stopu, odnosno osnovicu na obračun poreza na imovinu. One opštine i gradovi koji su to već uradili ne mogu to više da podignu. Mi smo, na primer u Trsteniku još 2013. godine ažurirali bazu, izvršili popis, šest meseci su to radili ljudi iz Nacionalne službe za zapošljavanje i izvršili popis i napravili novu i ažuriranu bazu poreza na imovinu. Mi dakle, nemamo prostora više u tom delu da te prihode nadomestimo. Postoje još gradovi i opštine, a i sami ste pomenuli, istočnu Srbiju da su gotovo sve opštine istu ili sličnu stvar uradile. Teško je sada dati nekome pravi put i smernicu kako da nadomesti ta sredstva. Ukoliko već nemamo izmenu seta Zakona o lokalnim samoupravama, ukoliko je ovo samo jedan izdvojeni deo, pitanje šta će se u narednom periodu dešavati.Treći zaključak koji sam izvukao jeste da je bolje ili da se možda drugačije izrazim, lakše, uzeti pare od opština i od građana nego srediti stanje u EPS, „Srbijagasu“, „Železnicama“ i drugim javnim preduzećima u kojima se rasipaju državne i narodne pare na različite stvari od nabavke i kupovine viskija, pa do broja ljudi koji u njima rade, projekata koje realizuju. Nemojte da idemo samo tamo gde je lakše da se lomi nego hajde da rešavamo ono zašta zašta i treba da se bori celo društvo, a to je da postanemo uređena država i ono za šta ste se i svi vi zalagali u prethodne četiri godine na vlasti, a to je da reformišemo javno preduzeće i da javna preduzeća više ne budu gubitaši. Od svega toga su samo ostale priče, ali smo uspeli da uradimo ovo i verovatno ćete sutra pošto imate većinu usvojiti zakon i uzeti pare opštinama.Problem je što te pare koje uzimate opštinama ne uzimate njima nego uzimate građanima. Ne znam da li ste u stanju da sagledate situaciju, da siđete među ljude i vidite da građani Srbije, polovina njih danas nema 200 evra u svom novčaniku. To nije stanje koje je održivo i koje je izdrživo, tu se nešto mora menjati. Ne možemo menjati sa daljim uzimanjem od naroda i punjenjem centralne kase. Državna kasa ako se puni iz džepova stanovništva onda mi imamo jedan ozbiljan problem kako vidimo dalji ekonomski razvoj države.Četvrti države.Četvrti zaključak koji sam izvukao jeste da je zakon iz 2011. godine zloupotrebljen od strane loših, nestručnih i bahatih predsednika opština, barem tih koji se mogu svrstati u grupu, pošto sam ja prvog dana govorio o odgovornim predsednicima opština i prosperitetnim predsednicima opština. Dakle, zanimljivo je

predsednicima opština iz SNS možda davana veća sredstva iz rezerve, jer su oni politički podobni, u odnosu na ove druge.Dakle, tu želim da ako hoćemo da budemo uređeno društvo, da se ne pravi razlika, jer svi su građani isti, bez obzira ko je za koga, kada i gde glasao. To koliko je koja stranka osvojila glasova na izborima, onaj koji je dobio mandat od naroda da vrši određenu funkciju, treba da bude potpuno ravnopravan ispred države, kao što su i oni drugi iz vladajućih političkih stranaka.Takođe, ono što sam izvukao još kao zaključak, jeste i da imamo punu kasu para, da imamo jako veliki suficit u budžetu, da ne pogrešim ponovo, da li je 27 ili 30 milijardi, ili koliko god, koliko je premijer izneo, da to je jako dobro, da smo mi potpuno fiskalno konsolidovani, ali me zanima zašto onda ponovo sada idemo u dalje smanjenje gradovima i opštinama?Zašto nismo poput evropske prakse rekli - hajdemo da povećamo deo javnih prihoda koji će ići na na nivo lokalnih samouprava, da smanjimo onaj deo koji će ostajati u centralnoj kasi? Ukoliko smo se prethodne četiri godine konsolidovali i prethodne četiri godine imali trend da iz godine u godinu deo sredstava koji ostaje u centralnoj kasi se povećava, a koji odlazi na lokalne samouprave se smanjuje, hajdemo sada da taj trend pokažemo. To bi bio znak dobre volje i znak da ono što govorite o blagostanju u srpskoj ekonomiji, u velikim rezultatima, u smanjenju suficita i povećanju deficita, to bi tada možda moglo da se poveruje, jer bi to pokazali podaci, pokazali bi zapravo postupci koje vi sada sprovodite kroz ove zakone.Ja vidim da mi i dalje idemo sa restriktivnim merama, što znači da mi niti smo se finansijski konsolidovali, niti zaista imamo punu punu kasu para, a pune džepove sigurno nemamo i to će vam reći svaki građanin. Dakle, sada, kako to možemo drugačije da postavimo u smislu rešenja problema?Što se tiče problema tih loših predsednika opština, to ćete vrlo jednostavno rešiti promenom izbornog zakona, izbornog sistema. Neka svako izađe imenom i prezimenom i kao što izlazi na izbore za mesne zajednice, neka tako izađe i za grad i za opštinu, neka građani daju glasove onome ko je po njima najbolji, a taj onda neka ima isti tretman prema Vladi Republike Srbije.Mi govorimo o decentralizaciji, a prvoga dana sednice moj predlog zakona je bio da se promeni zakon i predvidi finansiranje mesnih zajednica sa izdvajanjem dela poreza na imovinu kao prihod, a izvor od lokalnih samouprava da se jedan deo prenese na prenese na teritorije na kojima se stvara, na kojima ljudi žive. To je odbijeno, tako da je to još jedan argument vezan za decentralizaciju.Što se tiče same prakse, i to je bio jedan od argumenata da to nije zabeleženo u novijoj praksi, da nisu trendovi da porez na zarade ide na lokalni nivo, već da primarno ide u centralnu kasu. Ja onda postavljam pitanje - da li najrazvijenije evropske zemlje i najrazvijenije evropske ekonomije greše kada svojim gradovima i opštinama prebacuju 50% ukupnih sredstava, odnosno pet puta više? Onda za njih ta savremena praksa ne stoji, već samo za nas u Srbiji. Dakle, mi pet puta manje od najrazvijenijih ekonomskih zemalja dajemo svojim gradovima i opštinama.Bilo bi korektno ako bismo zaista rekli - mi imamo problem, nemamo para, moramo da uzmemo to, moramo da štedimo, kao što ste to govorili penzionerima, kao što ste govorili radnicima kojima ste smanjivali zarade, tako ste mogli reći i opštinama, a ne sa jedne strane slušamo kako nam je puna kasa, a sa druge strane i dalje nastavljamo da oduzimamo sredstva opštinama. Sveli smo ih na 9% ukupnih javnih prihoda sada sa ovom izmenom zakona.To umanjenje prihoda će direktno negativno uticati na građane i to sam potpuno siguran i to vam kažem kao neko ko ima iskustva u lokalnim vlastima i dolazim sa lokala i svako skidanje i svaka veća nadležnost u gradovima i opštinama stvara problem u njihovom funkcionisanju.Da ne govorim o situacijama kada se dogode elementarne katastrofe, kao što su bile poplave 2014. godine, kada je cela država bila kada su neki gradovi i neke opštine ozbiljno bili pogođeni i dve godine je trebalo da se ti gradovi i opštine i uz pomoć države i uz pomoć EU i svih konsoliduju i pitanje je da li su se i danas konsolidovali.Takođe, slušao sam argumente od vladajuće većine kako ćemo zahvaljujući tim sredstvima da se zahvaljujemo javnim preduzećima zato što rade svoj posao. Pa, da li treba regionalne puteve da rade preduzeće „Putevi Srbije“ ili treba da rade lokalne samouprave? Da li treba protivgradne raketa da nabavlja RHMZ ili druga nadležna institucija ili lokalne samouprave? Da li medicinsko osoblje treba da plaća Fond zdravstvenog osiguranja ili lokalne samouprave? I kada se nešto uradi na teritoriji neke jedinice lokalne samouprave, to ne znači da mi kažemo – hvala ministre, hvala premijeru što radite svoj posao ili što neko javno preduzeće, EPS, uloži u razvijanje mreže na teritoriji neke opštine, pa to je u opisu njihovog posla.Ja ovde govorim samo o nadležnostima koje su direktno date jedinicama lokalne samouprave.Takođe, moram da kažem da ovaj zakon svakako svakako vodi nas u dalji problem kako državu. Ja vas molim da uvažite i argumente i ovaj amandman koji smo mi ovde podneli, ukoliko zaista smatrate da je budžet Republike Srbije konsolidovan i ukoliko smatrate da ovo neće biti preveliko opterećenje ni za opštine. Ja sam čuo da su to male pare po vašim projekcijama i argumentima, ali verujte mi, umanjiti nekome danas i 2,8% budžeta, to je velika stvar.Vi imate primere iz prethodnih godina. Gotovo da je jako veliki broj, ako ne polovina gradova i opština u Srbiji imala blokirane račune u svojim školama, svojim ustanovama, čak veliki broj njih sami su imali blokirane račune. Oni koji nisu imali, nisu dobili nikakvu podršku. Kod mene, u mojoj opštini, u Trsteniku, nismo ni jedan jedini dan zakasnili sa platom, nijedna ustanova nije bila blokirana ni jedan jedini dan, ni budžet opštine ni jednog dana. Sve je redovno servisirano. Nemamo višak zaposlenih. Ali, nismo nagrađeni niti kao Kragujevac, niti kao Niš, niti kao Leskovac, niti bilo koji drugi grad.Ja sada u ime tih gradonačelnika dobrih i predsednika opštine koji su odgovorni, koji su progresivni, koji znaju da se ponašaju domaćinski, vas molim da i ako usvojite ovaj zakon, u narednom periodu vodite računa više o njima, nego o onima koji su loši. Hvala.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo ministre, predstavnici Ministarstva, moram da budem potpuno iskren i da priznam da sam se ponadao, možda je to pomalo i naivno, da u ovom mandatu nećemo imati praksu predlaganja gomile amandmana sa tekstom „briše se“. Sada vidim da je moja nada bila uzaludna, da ćemo verovatno imati takvu praksu i u ovom mandatu, uprkos tome što smo čuli sve argumente i od resornog ministra, ali i od svih ostalih učesnika u ovoj raspravi, koja traje već evo drugi dan.Naravno da predlažem da se odbije ovaj amandman. Potpuno sam saglasan sa obrazloženjem Vlade Republike Srbije koje nam je dala u svom mišljenju. Ponavljam da smo svu moguću argumentaciju već čuli. Ali, ono što nismo čuli, nismo čuli zašto da obrišemo član 1. ovog zakona?

da bismo u Smederevskoj Palanci umesto 343 piva pili hiljadu piva ili koliko već je dovoljno piva, da bismo umesto 457.000 dinara trošili milion dinara na reprezentaciju? Da li je zbog toga? Da li je to razlog?Od vas odgovor nismo čuli. To je trebalo da nam kažete, gospodine Milojičiću, zašto da obrišemo ovaj član? Predložili ste amandman – član 1. briše se. Ja pitam – zašto da ga obrišemo, da bismo imali novca za izvlačenje preko fudbalskih klubova, preko fudbalskog kluba Jasenica, da možemo tokom mandata da uplaćujemo novac fudbalskom klubu iz opštinskog budžeta, iz tog istog budžeta da uplaćujemo, a posle preko keša da izvlačimo isti taj novac na razne donacije, sponzorstva itd? Da li je to intencija vašeg amandmana – briše se? Da li je to razlog? Zašto da brišemo 1. član? Jeftinije je da građani vas obrišu na sledećim izborima.

mi.Kako da vam objasnim, vi ste poslanik nekoliko godina i nekoliko godina ponavljamo istu vežbu. Znači, vi morate da prestanete da se javljate da bih dala poslaniku reč. Ja kažem sad vi

Ja razumem da je velika nelagoda i nestrpljenje i negacija svega onoga što ću reći da se gospoda od preko puta veoma bune kad god se neko iz DS javi za reč, ali pošto prethodnom govorniku nije bilo jasno zašto smo podneli amandman, a pošto sam dobro raspoložen danas, objasniću mu. To je samo zbog toga što oduzimate građanima Srbije, opštinama i gradovima pet milijardi dinara. Samo zbog toga što građani nemaju svojoj deci da obezbede ujutru paštetu za užinu. Samo zbog toga što ste smanjili plate i penzije. Samo zbog toga smo podneli ovaj amandman. Hvala.

Marković** Zahvaljujem, predsedavajuća.Vidite, prethodni govornik je ponovo namerno izbegao da nam da odgovor na pitanje zašto da obrišemo ovaj amandman. Umesto toga počeo je da prosipa neku jeftinu demagogiju. Protiv toga nemam ništa. To je legitimno sredstvo u političkoj borbi, ali moram da postavim pitanje koje sam malo pre smetnuo sa uma – da li je možda sponzorstvo i druženje sa starletama jedan od dodatnih razloga zbog čega se bori, pa pa je „Alo“ još davno pisao kako je Radoslav Milojičić Kena, šef centralnog izbornog štaba DS i predsednik opštine Smederevska Palanka, i bivša učesnica rialitija, neću da spominjem ime i prezime, kako se zajedno provode, kako zajedno izlaze, kako se druže, troše novac. Moram da postavim pitanje – da li je u pitanju novac opštine Smederevska Palanka ili privatni novac?

pri tome je rasprava tekla u jednom smeru i čuli smo o amandmanima. Vrlo se uzbudio kada je shvatio zbog čega je neko podneo amandman briše se i onda je krenuo da vređa svoje političke neistomišljenike.Mislim da ste morali da reagujete i da ga opomenete da sledeći put ne kalja ugled ovog doma sa ovakvim izmišljotinama koje je ispričao malo pre. Mislim da je to vaše zaduženje, naravno, vaša obaveza, a posebno ne da pokazuje tabloide u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mislim da je to dno dna. Ako se vi za to zalažete, ako vi to odobravate, onda smo u velikom problemu. velikom problemu. Ja znam da se vi slažete sa mnom i vidim po mimici vašeg lica da sam u pravu. Zahvaljujem. Poslaniče, mislite da nije bilo uvrede sa ove strane i da ne pogađa poslanike kada im neko spočitava i kaže da kradu od dece. Naravno da su negodovali, ali nisam videla da je poslanik iza vas negodovao kada je pročitano da je trošen novac na starlete. Ako neko misli da je bilo uvrede, ja zaista nisam videla ništa sporno u tome da neko kaže na šta je trošen novac iz određenih lokalnih samouprava, ali mogu da se složim duboko sa vama oko vrednosti da li se treba družiti ili ne sa starletama. Mislim da to nije stvar za raspravu u parlamentu. Ne mogu ni da pretpostavim koliko daleko u replikama možemo da odemo. Ja bih vas molila da se držimo nekako teme, ali obostrano.

ako uopšte moramo da poredimo decu i izvesne dame, a da ne izađem iz okvira lepog ponašanja.Reč Zahvaljujem se.Poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo ministre, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman je potpuno neprihvatljiv, jer se njime briše član 1, što i jeste suština ovog zakona. Ja ću opet ponoviti zašto smo mi morali da donesemo jedan ovakav zakon. Zato što su predstavnici prethodnog režima u 2011. godini doneli zakon kojim su povećali sa 40 na 80% izdvajanja od poreza na zarade za lokalne samouprave i time potpuno narušili tadašnju budžetsku ravnotežu. Napravljen je budžetski deficit od 1,1%, 40 milijardi minusa u budžetu i ne samo to. Recimo, budžet 2011. godine je završen u minusu od 13,5 milijardi, takođe i i budžet 2012. godine je bio u minusu zbog takvih postupaka. Nikakav efekat nije bio za lokalne samouprave. Novac je trošen na tekuću potrošnju, na plate, na robe i usluge, itd.Međutim, ono što je mnogo značajnije, danas smo mogli čuti od nekih predstavnika prethodnog režima šta smo mogli da izgradimo za taj novac, pa su spominjali čak i uzimanje od naroda. Ja ću vam pročitati šta smo sve mogli da izgradimo za sve ono što su predstavnici, neki od predstavnika prethodnog režima proneverili pre 2012. godine. Recimo, za Razvojnu banku 5,2 milijarde, za Bulevar Evrope 463 miliona, pa za Heterlend 184 miliona, pa za Somborski bulevar 177 miliona, po nalazu budžetske inspekcije. Ukupno 5,7 milijardi dinara je pronevereno ili 1,5 milijarda dinara od 4,2 milijarde koje će ići u republički budžet. Za to se mogao izgraditi još jedan Bulevar Evrope od 2,2 milijarde ili oko 120 vrtića investicione vrednosti oko 30 miliona dinara ili samo oko 190 vrtića. Eto ko je nama danas našao da govori o moralu. Hvala.

minuta.Moram da iskoristim ovu današnju raspravu, pošto odgovore na pitanja od pre dva dana nisam dobio. Ja sam se nadao, kao i neke kolege, da u ovom sazivu neće biti puno amandmana briše se kada budemo raspravljali. Sigurno sam se nadao da neće biti zakona od dva člana. Dva meseca rada Vlade i jedan zakon od dva člana koji ne

To je suprotno onome čemu se vi kao Vlada, kao poslanici koji Vladu podržavate deklarativno se zalažete, Evropa i evropske vrednosti.Tamo je učešće lokalnih samouprava u prikupljanju i trošenju novca ide do 50%. Čuli ste da je od 2012. godine do danas taj procenat sa 18%, u Srbiji pao na 11,8%.

svake godine rastao, a ne kao što neki kažu ima minus od 4%. Jedan jedini minus 2009. godine od 3,1%,

a sama je ministarka rekla da zakon u nekim opštinama ostvario svoju svrhu. Nije navodila koje su to opštine. Da vidimo da li su one opozicione kako kaže ministarka ili su ove druge. Vrlo zanimljivo da se opštine cele deklarišu kao opozicione. Ja mislim ministarka da je nedopustiv.Kao i vaš argument koji stalno ovde ponavljate o povećanju penzija iz 2008. godine kao o strašnom nečemu šta se desilo u Srbiji, pa onda kažete to je bio predizborno, a desio se u oktobru 2008. godine, pet meseci posle izbora. A desilo se zato što su penzije u prethodne tri godine realno zaostajale za rastom plata i u 2007. godini su bile manje od 50% prosečne zarade u Srbiji, što je suprotno zakonu.Znači, ono što je urađeno 2008. godine bilo je poštovanje zakona, prava i pravde pre svega. A ono što ste vi uradili pre dve godine je otimačina. Smanjili ste penzije i to ne svima, ne svima jednako, pa da kažemo hajde delimo svi teret, nego selektivno. Neko je odredio sumu od 25.000 dinara koja je inače veća od prosečne penzije u Srbiji i to govori koliko u teškom stanju žive penzioneri i onda tim penzionerima oduzeo 10%, 20% što je sramota i što je dug koji će neko morati da vrati jednog dana. Neko će morati da vrati i zato smo mi oštro protiv ovog zakona.I nisam čuo šta je namera Vlade da uradi sa ovih pet milijardi? Ili šta je namera sa 120 milijardi koliko se ovde priča da je trenutni suficit u budžetu Srbije? Da li će možda da raspiše projekte za naučne radnike? Dve godine nema ni jednog projekta, da li se tako pravi suficit? Ne refinansira se naučni rad u Srbiji, pa se onda čudimo kada izađe podatak da je 59.000 ljudi napustilo Srbiju u 2015. godini, 59.000. Skoro duplo više nego pre četiri godine. Kakva je budućnost Srbije, ako iz nje danas 59.000 odlazi, uglavnom mladi ljudi, obrazovani ljudi? Čemu da se nadamo za deset godina? Kako ćemo mi to biti konkurentni na tržištu Evrope i sveta, ako nam odlaze naučnici, jer dve godine ne mogu da rade u Srbiji?

Da ste krenuli od 20 milijardi da im uzete, verovatno bili oni bili srećni sa deset koje im uzimate. To nije normalno za jednu demokratsku evropsku državu za koju tvrdite da se zalažete. Zato ćemo mi biti i protiv ovog zakona i protiv svakog drugog zakona koji se donosi na ovaj način, koji na ovaj način pokušava nažalost da vrati Srbiju u neka prošla vremena. Hvala. Napravili ste lapsus lingve, nije 50.000, nego oko 5.000.A mortalitet je toliki otprilike toliki koliko ste rekli. Znači napravili ste lapsus lingve, a možda i namerno.(Marko

možete da pričate kao predlagač, zajedno ste predložili. Vi ste stari poslanik, vi znate …(Marko još malo vičete na mene, možda se i predomislim. Još malo vičite, budite uporni i odmah ću se uplašiti i predomisliti.Znači, nemate pravo. Prvo je rekao dve minute, onda je rekao koristiću i vreme ovlašćenog predlagača. Nisam još izlapela. Dobro pamtim.Samo polako, biće sve u redu, samo kada bi neko nešto rekao o amandmanu. Reč ima Majo. Hvala poštovana predsednice.Javljam se po amandmanu i upravo ću vas poslušati, pričaću o amandmanu, koji je kolega sam rekao da je šteta. Kolega podnosilac amandmana je rekao za svoj amandman da je štetan amandman. Ja priznajem i slažem se sa tim.Amandman sa tekstom – briše se, kao i svi ovi ostali podnosioci amandmana. Pročitaću samo jedan deo obrazloženja kako bih odgovorila zašto ne prihvatam i neću glasati za ovakav amandman.Kaže

Dame i gospodo, narodni poslanici, ja vas pozivam da se ovaj amandman ne prihvati. Ne samo što je amandman sa obrazloženjem formativan na funkcionalno nepismen način, mada je i to samo po sebi dovoljno loše, zbog toga što predlagač time demonstrira suštinsko nerazumevanje problematike.Ko ne razume ništa ne može ni da iznese smišljen predlog. To je tužna činjenica, ali ipak je činjenica i naravno, kao što sam i rekla, u danu za glasanje neću glasati za ovakav amandman. Hvala. Zahvaljujem poštovana predsednice. Uvaženi gosti, članovi Vlade Republike Srbije, kolege narodni poslanici, ono što smo čuli kao jedan od glavnih argumenata predlagača za ovaj predlog zakonske intervencije jeste da je za drastično povećanje prihoda na lokalu i to od najsigurnijeg prihoda kao što je porez na zarade, na zarade, najkrivlji je tzv. Dinkićev zakon.Podaci ukoliko se malo temeljnije njima pozabavimo, vrlo konkretno, zvanični podaci kažu da će opštinama i gradovima budžeti u sledećoj godini biti manji između 26-33 milijarde dinara godišnje, u odnosu na budžete pre tog Dinkićevog zakona. Ja hoću da govorim konkretno o amandmanu i hoću da govorim o tome kako su se zapravo postepeno poništavali efekti tzv. Dinkićevog zakona o kojima se baš ne govori, ni ovde, ni na drugim mestima. Izneću hronologiju toga.Još na početku primene novog toliko pominjanog Dinkićevog zakona transferi su umanjeni za oko tri milijarde dinara zbog novog načina obračuna transfera o ovome se ne govori još od tog perioda. Umanjenje se računa u odnosu na ranije važeći zakon po kome su transferi računati prema objektivnim parametrima, dakle, broju stanovnika, površini, broju škola, vrtića itd, a ovo umanjenje je još tog trenutka smatrano nevažnim pošto su lokalne vlasti dobile značajna sredstva povećanjem sa 40% na 80% učešća učešća u porezu na zarade i tada se koristio ovaj argument da lokali imaju para, koristio se tada, koristi se i danas.Dalje, istovremeno jako bitna stvar, sa smanjenjem prihoda opštine su dobile na poklon, ne dobar, brigu o domovima zdravlja i apotekama. Ove ustanove su prenošene na lokal zajedno sa dugovanjima koja im je Republika ostavila, odnosno nije izmirila. Samo dugovanja apoteka u ovom trenutku meri se milijardama dinara. Godišnje minimalne obaveze lokalnih samouprava bez plaćanja dugova dostižu najmanje tri milijarde dinara, a najkonzervativnije procene kažu da je sanacija ovih ustanova lokalu donela teret od dodatnih 5,6 milijardi dinara, a idu procene i do 10 milijardi dinara.Dalje, koristiću inače vreme ovlašćenog predstavnika, već krajem 2012. godine država je kroz akciju ukidanja parafiskalnih nameta oduzela lokalu još oko šest milijardi prihoda uz obrazloženje da opštine i gradovi imaju dovoljno para od poreza na zarade.Dalje, zarade.Dalje, uz ukidanje parafiskala prethodno pomenutog, država je povećala svoje prihode povećanjem PDV i poreza na dobit preduzeća, akciza, a plan je bio da se na ovaj način državni budžet napuni sa dodatnih 42,6 milijardi dinara. Ne treba zaboraviti da je povećanjem PDV 2012. godine država povećala svoje prihode i na teret opština, jer su tako povećani opštinski troškovi, a istovremeno povećani prihodi Republike.Dalje, maja 2013. godine porez na zarade je umanjen sa 12% na 10%. Neoporezivi deo zarade povećan je sa 7.800 krajem 2012. godine, na 11.000 dinara početkom 2014. godine, a prihod države, doprinosi za penziono osiguranje povećani su sa 22% na 24%, obračuni idu na celu platu. I, na ovaj način lokalne vlasti izgubile su oko 20 milijardi dinara, a država je svoje prihode povećala i više od toga.Dalje, od 2014. godine integrisana je, zapravo ukinuta naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. Na ovaj način lokalne samouprave ostale su i bez ovog prihoda. Zbog nedostatka podataka i načina integracije tačan iznos gubitaka nije lako proceniti. Ali, prema toliko pominjanim procenama Stalne konferencije gradova i opština ovaj gubitak za opštine i gradove iznosi više od 13 milijardi dinara.Dalje, u isto vreme period maj 2013. godine porez na prihod od nepokretnosti postaje prihod Republike umesto lokala. Realizacija ovog dela zakona inače, počela je 2014. godine i po ovom pitanju je takođe za lokal bio gubitak još oko tri milijarde dinara.Dalje, dinara.Dalje, tokom 2013. godine povećana je i niža stopa PDV i tako ponovo povećani državni prihodi, a s druge strane načinjeni novi troškovi za lokalne budžete.Dalje, počev od 2014. godine zbog greške Ministarstva finansija, javno priznate, ukupni transferi su umanjeni za skoro četiri milijarde dinara 3,7 tačnije. Ova greška, iako javno priznata, nikada nije ispravljena, zato što je u međuvremenu ministar Lazar Krstić napustio dužnost i novi ministar nije bio informisan o tom problemu.Dalje, Republika iz lokalnih budžeta uzela i 10% umanjenja zarada, kako prosečna opština za zarade izdvaja između 20 i 30% budžeta, lako je izračunati da 2% do 3% da 2% do 3% budžeta opština i po ovom osnovu odlazi Republici.Dalje, Republika je smanjila i penzije kao i plate svojih radnika u javnom sektoru i po tom osnovu planirala uštede u državnom budžetu od oko 50 milijardi dinara.Od dinara.Od 2015. godine doprinos za izgradnju na osnovu novog Zakona o planiranju i izgradnji više se ne plaća za proizvodne objekte. Ukupan doprinos za izgradnju pre ove mere je iznosio preko devet milijardi dinara, pa je realno proceniti da je gubitak po ovom osnovu još oko dve milijarde dinara za lokale.Svako lokale.Svako povećanje cene struje dramatično pogađa opštinske budžete, ali je najzanimljivija situacija sa akcizom koja direktno ide u budžet RS. Povećanje Povećanje cene struje od 10% trošak je budžeta koji se može proceniti na iznos od 0,5 do 0,8% dodatnog opterećenja budžeta opština. Zašto? Zato što su troškovi javne rasprave za opštine i gradove enormne.Krajem 2015. godine ponovo su povećane akcize i povećani prihodi budžeta Republike i konačno ovim pokušajem zakonske intervencije dodatno će se gotovo pet milijardi umanjiti opštinama i gradovima u korist centralnog nivoa i to od najsigurnijeg prihoda

ovaj predlog izmene zakona, odnosno da glasa protiv amandmana jeste i činjenica da smo očekivali da ministrovanje gospođe Brnabić započne nekim nužnijim zakonima nego što je ova, u najmanju ruku da ide onim pravičnim redom, odnosno da se nadležnosti opština i gradova, odnosno lokalne samouprave upravo urede osnovnim zakonom, a tek onda pratećim fiskalnim zakonom koji se oslanja na nadležnosti i da, kao što sam u prethodnom svom izlaganju ukazala, ako već pričamo o tako ogromnoj disproporciji i razlikama u kapacitetima i sposobnostima opština da ispunjavaju svoje osnovne nadležnosti onda je vrlo jednostavno lako bilo već dugo predlagano rešenje da se uvede princip kako politipskih ili višestepenih lokalnih samouprava, odnosno jedinica lokalne samouprave tako i da se odredi minimum nužnih nadležnosti koje opštine i gradovi mogu ispunjavati, a da se onim sposobnijima opredele fakultativne nadležnosti i u skladu sa tim povećanje prihoda.Naravno

Pokrajina Vojvodina i dalje bude u režimu Ministarstva finansija tretirana kao opština ili grad, odnosno u rangu lokalne samouprave.Na moram dodati da sam pored svih ovih očekivanja od resorne ministarke u prvom redu očekivala da bude i perjanica decentralizacije, naročito kod njenih višestotnih i uzastopnih najava o decentralizaciji i da bude na čelu borbe sa ministrom finansija boreći se u korist lokalnih samouprava, a ne da svako povećanje finansiranja i finansija za lokalne samouprave prati sa poštapalicom – nažalost i očekivala sam, da zaista bude prvi borac za lokalne samouprave, a ne da postane

se.Podržavam u potpunosti ovaj Predlog zakona zato što moramo i uštedeti da bismo obezbedili lakše funkcionisanje budžeta.Što se tiče lokalnih samouprava, ja ću govoriti još jednom o svojoj lokalnoj samoupravi gde sam bio predsednik opštine, a moja lokalna samouprava je Svrljig gde je do 2000. godine bio veći broj radnika nego stanovnika. Posle 2000. godine, posle onih zakona o stečaju, loših privatizacija, svi radnici izgubili su radna mesta.Inače, Svrljig ima preko 200 kilometara putne mreže koju održava lokalna samouprava. 500 kvadratnih kilometara.Prema tome, da bismo to sačuvali, odradili, mi smo tamo ulagali i u putnu infrastrukturu, ulagali smo u mladost, kulturu. Imamo kulturne Imamo kulturne manifestacije, kao što dani Gordane Todorović, kao što je izdavanje knjige bdenja, kao što je izdvajanje puno stvari za mlade, recimo stipendije izdvajamo, finansiramo stipendije završne godine studija za sve studnte.Izdvajamo za poljoprivredu blizu 10% budžeta, izdvajamo za privredu, za zapošljavanje mladih, izgradili smo bazen iz svojih sredstava, završavamo sportsku halu iz svojih sredstava, imamo 22 radnika manje zaposlenih nego što imamo pravo da radimo. Prema tome, ja mislim da opština Svrljig može biti primer, kao što je rekla ministarka, za sve opštine, zato što je jug Srbije, jugoistok Srbije u veoma teškom stanju. Mi smo demografski ugrožena opština, devastirana opština, ali se borimo i trudimo se da tamo ostanemo. Ja sam svojim primerom pokazatelj kako treba da se zalaže za svoj kraj i svoju opštinu. Lako je da se ode iz svog mesta u Beograd,

još jednom želim da se gospođi Brnabić zahvalim na debati koju smo vodili tokom jučerašnje rasprave i smatram da je bila veoma kvalitetna. Iako se nismo složili u onim suštinskim stvarima, mislim da ste retka ministarka koja je zaista ispoštovala narodne poslanike i odgovarala na sva ona pitanja koja smo postavljali tokom celog dana. Tu su, naravno, i vaši saradnici, koje znamo iz nekih ranijih vremena. Dakle, kompetencija nije upitna.Ono što smo mi podvlačili sve ovo vreme jeste sledeće. Slušali smo razne kolege, slušali smo razna razmišljanja – naše pare, vaše pare, pare Vlade Srbije, pare predsednika opština. To su pare građana Srbije. One nisu pare koje pripadaju nijednoj lokalnoj administraciji, to su pare građana koje oni troše na svoj život. Konkretan primer jeste gerontodomaćice na opštini gde se nalazi ova Skupština, Stari grad, gde penzioneri i neka stara lica koja su korisnici gerontodomaćice ne mogu sami da zamene sijalice u svom stanu, gde se koriste gerontodomaćice da bi im iole olakšale posao – njima smo to uskratili ovim oduzimanjem 4,8 milijarde sada, a 53 u protekle četiri godine. Znači, 53 milijarde dinara je nešto manje od budžeta grada Beograda.Imamo situaciju da smo trošili novac na bebi pakete lokalnim samoupravama, gde postoje mladi bračni parovi koji žele da zasnuju svoju porodicu i da ostanu u Srbiji i ne slažem se sa činjenicom, odnosno izjavama da neko krade deci. Ne krade deci, ali im uskraćuje mogućnost na bebi paket koji vredi pet, 10 ili 15 hiljada dinara, u zavisnosti od mogućnosti koje neki opštinski budžet ima. To je jako važno, jer u prvih nekoliko meseci ti bračni parovi su u šoku, sa troškovima, sa planiranjem, ne znaju često ni od sreće šta ih je snašlo, pa jedan bračni par nije zaposlen, pa su oba nezaposlena, itd. Situacija u Srbiji je veoma teška i to mnogima znači. To je taj novac. Mi smo tim ljudima uskratili taj novac.Imamo situaciju, to sam govorio tokom jučerašnjeg dana, mnoge lokalne samouprave u Srbiji su upravo ova sredstva koristila za školske autobuse za decu koja žive u selu. Alin Potok je 15 km udaljen od centra Čajetine i škole i jedan mladi momak iz drugog razreda osnovne škole to koristi. Može da ide školskim autobusom, a može da ide i peške. Da ne bi išao peške, ovaj novac se koristio u opštini Čajetina upravo za taj školski autobus. To su stvari zbog kojih se mi protivimo i zbog kojih smo podnosili ove amandmane.Mislim da je veoma važno da budemo svesni da su finansije u Srbiji veoma komplikovana stvar. Znamo da su pregovori sa MMF-om neophodni i znamo da su veoma teški

da su to stvari koje su zaista potrebne Srbiji. Mi samo želimo neku vrstu prioriteta. Hajde da vidimo gde možemo da uštinemo, a da ne uzimamo ovoj deci ili da ne uzimamo bebi paketima ili starim licima, kojima smo ionako smanjili neustavno penziju.Dakle, suština je u sledećem i time i završavam. Imamo 75 milijardi dinara koje je Vlada u budžetu odredila da ih potroši po zaključku. Bez transparentnog trošenja novca, Srbija ne može da postane uređena zemlja. Imamo 17 milijardi dinara za zapošljavanje po ugovoru o delu. Znam da to nije vaša krivica, ali to je ta partijska vojska i zato građani smatraju da samo političari u Srbiji žive bolje, dok su oni sve tanji i tanji sa novcem, dok žive sve lošije i lošije.Završavam sa tim da je Marko Đurišić u pravu kada kaže da su neustavno otete penzije penzionerima, 2000. godine smo ih vratili. Dakle, neće nam biti prvi put kada ih budemo uskoro vraćali ponovo. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Hvala.Reč

očigledno je da mi pričamo o jednoj stvari, vi o drugoj ili smo mi sa neke druge planete ili govorimo nekim nerazumljivim jezikom. Vaša diskusija, od strane pripadnika bivšeg režima, svodi se na sledeće. Oni vole svoje opštine, a mi ih ne volimo. Oni vole svoje penzionere, a ja ne volim svog oca i majku koji su takođe penzioneri. Oni vole Srbiju, mi je ne volimo.Jako je lako pripisati zakone nekome. Sada to neko radi iz političkih razloga, a neko iz neznanja. Nije ovo Dinkićev zakon, nije, 40% uvećanja poreza na zarade donela je Vlada Mirka Cvetkovića, dok je Mirko Cvetković bio premijer i ministar finansija. Tako da, nemojte da krivite čoveka koji nije tu i koji nema objektivnu odgovornost za ovo. Imam ja njemu mnogo što-šta da zamerim, Dinkiću, ali ovo ne mogu. Lako je proveriti, zakon je donet, čini mi se, juna meseca 2011. godine. Donet je zato da bi DS finansirala republičke, lokalne i predsedničke izbore. Ne postoji drugi razlog.Sada smo ovde čitali spisak koliko je šta oduzimano opštinama, koliko je davano, koliko je koja opština izgubila. Dolazim iz jedne bogatije lokalne samouprave, ali znam da je lokalna samouprava izdvajala 24,25 miliona dinara za profesionalan fudbalski klub u kome, zamislite, niko nije igrao iz Požarevca. To je bilo za vreme bivšeg režima. Ili su, recimo, dve milijarde dinara držali po bankama da bi prihodovali kamate dva ili tri posto, ali gde je ona razlika do referentne kamatne stope, to niko ne zna da mi objasni. Ili su plaćali skupe projekte za rešavanje pitanja vodosnabdevanja, pa je bivši gradonačelnik 2011. godine izašao pred lokalne medije i rekao – Požarevac sledećih 25 godina ima rešeno pitanje vodosnabdevanja, pod uslovom da budu poplave, na to su potrošena ogromna sredstva. Imali smo vanrednu situaciju prošle godine u ovo vreme zato što su slušali privatan institut koji je, neko je spomenuo Požarevac i vodosnabdevanje, privatan institut. I Zrenjanin i Požarevac imaju isti problem, na isti način je rešavan, ogromna sredstva su potrošili i vodu za piće nemaju.E sada, to što jedna opština nema vodu za piće, a nalazi se jedan od brendova Srbije, to je „Palanački kiseljak“ koji je proizvodio čuvenu mineralnu vodu „Karađorđe“, to sada morate da pitate rukovodstvo te opštine, i ono staro i ono novo, neću da ulazim u te detalje. Ako se već već tadašnji, bivši režim odrekao ogromnih sredstava u korist lokalnih samouprava, ja postavljam jedno pitanje – zašto lokalne samouprave tada nisu ukinule svoje parafiskalne naknade koje su bile tada na snazi? Pa, morali su da finansiraju fudbalske klubove. Nemam ništa protiv da lokalna samouprava pomaže sportu, ali onaj amaterski, masovni sport, izgradnjom terena, malih stadiona, sportskih hala, fiskulturnih sala po školama.Neko je zaboravio osnovnu delatnost lokalne samouprave. Neko će da kaže – osnovna delatnost lokalne samouprave jeste da obezbedi komunalnu infrastrukturu, da je to servis građana itd. Sve to je tačno, ali najvažniji posao jedne lokalne samouprave jeste da stvori uslove za ekonomski razvoj svoje jedinice lokalne samouprave. To su predsednici opština iz bivšeg režima zaboravili. To nisu radili i zato im je stalo do parafiskalnih nameta. Jer, znate šta, ko će da otvori preduzeće u bilo kojoj opštini u kojoj će da plaća naknadu za isticanje firme 100, 150 ili 200 hiljada a te firmarine objektivno ne postoje.Kada neko postavlja pitanje - čiji je to novac, ja postavljam pitanje – a ko mora da zaradi taj novac? Jel predsednik opštine? Jel zaposleni u lokalnoj samoupravi? Ne, novac mora da zaradi realni sektor. Realni sektor, jer ovde je jedan poslanik kolega izašao i rekao kako je bio rast, kako ovo, kako ono. Samo je zaboravio da kaže da je stopa nezaposlenosti sa 14%, za vreme režima Borisa Tadića, skočila na 27%. To je rast BDP, zamislite molim vas. Samo ne znam po kojim to ekonomskim pravilima.Spominjane su ovde apotekarske ustanove. A kako to da apotekarska ustanova Požarevac ima 80 miliona dobiti, nema uopšte obavezu, ima zalihu oko milijardu dinara, a druge lokalne samouprave i apotekarske ustanove imaju gubitke? Da li je zato Nije, krivi su ono koji su vodili te ustanove. Kriv je i onaj moj Jorgovanović što je napravio dobit od 100 miliona da bi vas naučio kako se vodi apotekarska ustanova. Možemo i kurs da organizujemo, nema problema.Pričate o domovima zdravlja. Pa, tamo rade neki lekari, neke medicinske sestre. Odakle oni primaju platu? Što ne kažete to? Iz lokalnog budžeta? Ma ne, primaju iz republičkog. Primaju iz republičkog. Hoćemo da pričamo o prosvetnim radnicima? I to pripada lokalnim samoupravama. Osnivači školskih ustanova su lokalne samouprave, pa imate tri iz reda roditelja, tri iz reda koje predstavlja školski odbor, koje predstavljaju lokalnu samoupravu i tri iz reda zaposlenih. Odakle primaju platu? Opet iz republičkog budžeta. čemu pričate vi? Koje su to nadležnosti koje su dobile lokalne samouprave 2009, 2010, 2011. godine pa do danas, da bi imale ovo opterećenje po zakonu koje im pripada? Kažite mi, recite mi.Lokalna poreska uprava. Pa, imate Zakon o finansiranju lokalne samouprave. U tom zakonu su definisani prihodi koji pripadaju opštinama. Hoćete da čitamo? Nema problema, možemo i da čitamo. U članu 6. kaže se – jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji, i to porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon, pa lokalne administrativne takse, pa lokalne komunalne takse, pa boravišna taksa, naknada za korišćenje javnih dobara u skladu sa zakonom, koncesiona naknada, druge naknade u skladu sa zakonom, prihodi od novčanih kazni, prihodi o davanju u zakup poslovnog prostora, prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava. Pa čekajte, da li ti predsednici opština koji su vodili iz bivšeg režima su očekivali da im neko drugi zarađuje novac?Da pogledamo šta se to menja u članu 35, odnosno šta se ne menja, to je mnogo zanimljivije, pa da vidim te krokodilske suze koje lijete nad predsednicima opština koji će sada odgovornije da se ponašaju, a zato i ne traže tih 2%. Član 35. – jedinici lokalne samouprave pripadaju sledeći porezi ostvareni na njenoj teritoriji, to su republički porezi, pa kaže: poljoprivrede i šumarstva, samostalne delatnosti. Sad se vraćamo na firmarinu. Pa, drali ste bre, ko god je otvorio STR najobičniji po 150.000 mesečno. Pričam istinu. Znam kako ste se ponašali. Nikad mnogi od vas nisu radili u realnom sektoru i u privredi, pa ne znaju kako izgleda zaraditi dinar, koliko je on veliki, a koliko ga je lako potrošiti, pogotovo kad ga vi ne zaradite.Dalje, na prihode od nepokretnosti, davanje u zakup pokretnih stvari, osiguranja lica.

godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji predstavlja obračunsku kategoriju za raspodelu sredstava jedinica lokalne samouprave, iznosi 1,7% ostvarenog BDP. Pa, ovaj iznosi ove godine, za 2015. godinu biće dve milijarde veći. Gde je tu umanjenje? Gde će to najsiromašnije opštine i najugroženije da zavise od budžeta Republike Srbije i volje premijera? Imaće više sredstava zbog rada i rezultata Vlade, a ne taksi i nameta koji su bili osmišljavani samo da se koliko-toliko neka predizborna obećanja koja ste davali 2008. godine ispune, bez obzira što ste gubili privredu i realni sektor.Cela fiskalna konsolidacija i razlozi zašto postoji da svedemo na samo dva. Ogroman deficit sa kamatama koje ste ugovarali i koje su veće nego koje je mogao da ugovori najobičniji radnik u EU za svoj običan potrošački kredit. Po 7% ste zaduživali državu na godišnjem nivou.

Toliko plaćamo samo kamate koje ste nam ostavili. Drugi razlog zašto postoje mere fiskalne konsolidacije

Ne razumem zašto ste toliko uzbuđeni. Jednostavno se dovodi pod znak pitanja jedna druga oblast, to je da li svaka opština ima pravo da se razvija na teritoriji Republike Srbije, pa ste svoje diskusije sveli na to da će oni gradonačelnici ili predsednici opština koji su po volji premijera da dobijaju sredstva, a ovi drugi neće. Kao da može premijer da bira kuda će da prođe Koridor 10 ili 11, kuda će da prođe pruga između Niša i Beograda, i Beograda i Subotice i Budimpešte. Pa ne može. ne može. Zato se Srbija sada ravnomernije razvija nego kada ste vi bili na vlasti, jer ste celu Srbiju stavljali samo u jedan grad i onda se neko naljuti i kaže – zašto svi dolaze u Beograd? Pa nema posla u unutrašnjosti. E, takvu ste Srbiju pravili.Ne pravili.Ne znam gde to Vlada Republike Srbije nije pomogla otkad je premijer Aleksandar Vučić i kada su bile poplave nije se gledalo koja je lokalna samouprava u pitanju i ko je kod nje na vlasti, nego se gledalo da se pomogne ljudima, na prvom mestu. I to ste zaboravili. I onda pričate o nekoj decentralizaciji i centralizaciji. Predsednici opština i gradonačelnici za svoj rad odgovaraju svojim biračima i sugrađanima i vreme je da počnu da vode svoje opštine. Ja verujem da će ovi novi, koji su sada prvi put, da to urade kako treba, zato što republički budžet, iz koga isplaćujemo i penzije i plate u prosveti i plate u vojsci i plate u policiji i kamate koje ste nam ostavili, isplaćuje taj republički budžet.Ako je sve to tako bilo super dok ste bili na vlasti, zašto su se i vaše opštine zaduživale? Zašto je jedan gradonačelnik deponovao milijardu dinara u jednu banku, onda je iz te banke sa kamatom od 1 ili 2% podigao kredit za tu istu lokalnu samoupravu? To je, kaže, namenski kredit. Pa odredi namenu ovih milijardu, umesto da ti stoje u banci, sa 6% i deviznom klauzulom.Znači, povećavani su prihodi lokalnih samouprava baš zahvaljujući republičkom parlamentu, ali nije bilo volje kod rukovodstva bivšeg režima da stvori uslove za ono što je najvažnije, a to je ekonomski razvoj svoje lokalne samouprave. Zato postoje lokalne samouprave, pa kad to omogućite, biće vam svejedno da li dobijate 76 ili 80% iz fonda zarada, zato što ćete da uvećavate broj zaposlenih u svojoj opštini. Ili očekujete da premijer ide od opštine do opštine i zapošljava ljude? Hajde da urade nešto i lokalne samouprave same. Hajde neka nešto urade same.

koje je vodio bivši režim, osim kredita i oslanjanja na državu nisu ništa drugo znale. **Maja

Predsedniče Skupštine, čini mi se da je povređen član 107. Kolega Arsić je prekomernom silom argumenata totalno uništio opoziciju. Ne mogu da kažem neku težu reč, ali meni ih je zbilja žao. žao. I nemojte da kažete da vas niko ne štiti ovde jer ovo je skoro genocid što je on uradio. Nemoj, Arsiću, više tako, kad te molim. Poslaniče, ja sam pokušala da ga sprečim. Opomenula sam ga dva puta.

Posle ovih dvadesetak minuta govora kolege, jedino što sam razumeo to je pitanje o zakonu 2011. godine,

Rekli ste da je 99% lokalnih samouprava sa gradonačelnicima, predsednicima opština iz SNS-a, dakle, nosite pet godina odgovornosti za lokalnu vlast. Ne možete nama da prebacujete da se borimo protiv ovakvog zakona i protiv prelivanja sredstava iz lokalnog budžeta, i to u proteklih pet godina intenzivno, a sa ovim zakonom oko pet milijardi, 4,8 milijardi iz ličnog motiva. Mi štitimo i vašeg gradonačelnika, ali pre svega štitimo građane gradova i opština Srbije.Motiv za 2011. godinu i donošenje ovog zakona, sa povećanjem učešća lokalnih samouprava u porezu od zarada, motiv je oko koga ćemo se razumeti. I sami znate da se intenzivno, posebno posle 2000. godine, radilo na tom podizanju kapaciteta institucija lokalnih samouprava, ali i uticaja kroz rad u stalnoj konferenciji gradova i opština, sa željom da lokalne samouprave ne ostanu samo puki izvršioci komunalnih usluga na nivou grada. Neophodno je da to budu, neophodno je da budu efikasni, ali je želja bila da podstiču lokalni ekonomski razvoj. Znate da smo puno puta o tome razgovarali i to jeste jedan od ključnih izazova svuda u Srbiji. Ne samo komunalci, da i to, ali i u podsticaju lokalnog ekonomskog razvoja.Na koji način ste mogli da podstičete lokalni ekonomski razvoj? Pa tako što ćete motivisati gradonačelnike i predsednike opština da se bore za veću uposlenost i kroz veće učešće u porezu od zarade, bore za veće poslove i za veće upošljavanje. Proizvesti tu utakmicu, to jeste valjda logičan motiv i ja zbog toga mislim da bi to bilo dobro. **Maja Zahvaljujem, predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ovaj amandman ne prihvati jer će stanovnici gradova i opština moći da osete mnogo veći napredak i razvoj tamo gde se rukovodstvo opština ponaša odgovorno i domaćinski, čak i sa smanjenjima, a ne kao što je do sada rađeno, sa rasipanjem.U Trsteniku se, na primer, više ne radi samo predizborni asfalt, već se radi infrastruktura po prioritetima i po predlozima građana. Jedan od predlagača amandmana je bio na poziciji predsednika opštine Trstenik i za to vreme je iz budžeta opštine odvajano 30 miliona dinara za finansiranje rada televizije, a za poljoprivredu i privredu zajedno svega 20-ak miliona, za marketinšku agenciju „Stratkom“ reklamiranje opštine 280.000 dinara mesečno. Dok je bio na čelu direkcije u predizbornoj kampanji 2012. godine napravljen je dug od 60 miliona dinara, koji opština i danas vraća. U ovoj kampanji za ove izbore – sto miliona dinara duga.Kad smo već kod doma zdravlja, po kadrovskom planu, u Domu zdravlja u Trsteniku ima 14 sestara viška i preko tog broja devet sestara je plaćeno iz budžeta opštine Trstenik. Ja sam sigurna da svih 1.500 građana koji podržavaju ovu listu i ovaj program podržava i ovaj način raspodele budžeta, ali većina građana je rekla da želi odgovorno i domaćinsko poslovanje i sigurna sam da će i sa ovim smanjenjem građani osetiti da se mnogo više postiže. Hvala vam.

1999. posle bombardovanja u Kruševcu je bilo 40 hiljada zaposlenih i bio je drugi grad u Srbiji po razvijenosti, odmah praktično iza Beograda. 2012. smo svrstani u grupu devastiranih područja, 16 hiljada zaposlenih od toga tri hiljade u realnom sektoru. To je njihov plan lokalnog razvoja. To je jedno.Drugo, nakaradnim zakonom, kada su domovi zdravlja u pitanju, odnosno zdravstveni centri takođe u periodu od 2000-te do 2012. godine, donesena je, zaboga, odluka radi bolje kontrole sredstava da domovi zdravlja pripadaju lokalnoj samouprave. To je vaš zakon. Po tom zakonu nametnuto je lokalnoj samoupravi da prilikom deobnog bilansa između bolnica i domova zdravlja veći deo plate domovi zdravlja, odnosno lokalne samouprave. Sada je Ministarstvo zdravlja radi novi nacrt zakona po kome će se ponovo vratiti zdravstveni centri i objediniti bolnice i domovi zdravlja, jer se ovo pokazalo kao veoma, veoma loše u kontroli finansijskih sredstava. To je druga stvar.Treća stvar, što se tiče mojih komšija iz Trstenika, do 2012. godine to je bio grad, da kažemo, jedne partije, jedne žene, neću da joj pominjem ime, nije prisutna, ne može da mi odgovori. Samo oni koji su pripadali toj političkoj opciji mogli su da dobiju subvencije. Subvencije nisu bile male,

2014. godine, kada su bile katastrofalne poplave, vama bunarski sistemi bili poplavljeni, jer je projekat loše urađen. Da nije bilo kruševačkog vodovoda i Vojske Srbije da vam donira i da vam donese vodu ne biste imali čime da se okupate, operete i održavate ličnu higijenu i napojite građane.Kako ste održavali lokalnu infrastrukturu i vaše lokalne vodotokove i potoke videli smo, gospođa Milena Turk i ja kada smo obilazili teren nakon poplava. To je bilo katastrofalno. Toliko katastrofalno da vozila hitne pomoći nisu mogla da dođu do pojedinih pacijenata,

Jeste to hteli da čujete? Znači, vedrila i oblačila Trstenikom, a bilo je situacija i partijskog i porodičnog zapošljavanja osoba koje su otišle u invalidsku penziju, a bile zaposlene u ministarstvu kao vozač.Prema tome, molim vas, nemojte vi samo da nas učite kako da vodimo državu. Preuzeli smo odgovornost za vođenje države. Vodićemo je na najbolji mogući način, na korist građana, a vi ste pokazali to u Trsteniku i građani su rekli svoje u Trsteniku. Hvala.

dan pričamo o ovom zakonu. Pokušao sam da shvatim motive usvajanja ovog zakona, zašto je on prvi, uvažena ministarka, potpuno sam siguran da ste vi među malim brojem ljudi koji apsolutno znate kako funkcionišu lokalne samouprave, kako se upravlja sa lokalnim samoupravama, na kraju time ste se bavili dugo godina, ali ne razumem opet, ako nam ovako dobro ide, a čujemo svakim danom i slušali smo ovde i slušamo danas, kako nam sjajno ide u Srbiji, da prvi zakon bude umanjenje jednom nivou vlasti.Razumem vlasti.Razumem da predstavnici vladajuće koalicije podržavaju takvu stvar. To kada je bila druga struktura u ovom parlamentu imali ste pobunu gradonačelnika po Srbiji kada im se oduzimala sredstva, danas nemamo takvu reakciju, ja to potpuno razumem. Ne prihvatam da neko premijera Srbije naziva pogrdnim imenima, kao što smo čuli malopre, ali apsolutno je tačno da je jedini predsednik opštine i gradonačelnik u svim gradovima u Srbiji premijer Aleksandar Vučić. To je tako. Tako je bilo na plakatima u predizbornoj kampanji i on je apsolutno dobio sve izbore. Te stoga razumem zašto predstavnici lokalnih samouprava se ne bore za svoja sredstva. Potpuno je prirodno, da imaju više sredstava, da rešavaju probleme, da budu uspešniji od nekih drugih.Ne možemo da kažemo da nećemo oštetiti nikoga, ako umanjimo neka sredstva moramo nekog da oštetimo. Budžet ima neka sredstva, ima neke primaoce sredstava, nekome moramo da oduzmemo ta sredstva, bila ona jedan dinar ili bila ona 4,8 milijardi dinara. Apsolutno sam za to da ispunite ono što ste obećali ovde u parlamentu i da u ovom trenutku se povuče ovaj predlog zakona i izađemo sa jednim celokupnim rešenjem finansiranja lokalne samouprave što pre, a to što pre znači pre usvajanja finalnog budžeta za sledeću fiskalnu godinu.Koliko sam razumeo svima smeta diskreciono pravo. To diskreciono pravo je ostalo 2011. godine, to je ono što boli svakog predsednika lokalne samouprave kada bilo koja vlast, bilo koji ministar ili bilo koji premijer, isključivo diskrecionim pravim dodeli nekom sredstva, a nekom ne. To je nije transparentna vlast, to je institucionalna korupcija. To smeta svima. da to sklonimo prvo iz ovog zakona. Ne znamo koje ćemo projekte finansirati, hajde da raspišemo konkurs neka se jave ljudi po principu slapa koji smo zajedno pravili na stalnoj konferenciji, ko ima dokumentaciju sa određenim brojem poena može da dobije sufinansiranje.To je transparentan način trošenja sredstava. To je ono što lično očekujem da vi uradite u narednom periodu. Ovako rešenje koje danas imamo, rešenje koje u trenutku kada premijer odgovorno tvrdi, a ja mu apsolutno verujem da se nikad bolje nije živelo u ovoj zemlji. Kada tvrdi da nikada nisu bolje javne finansije bile, a ja mu verujem. Kada je tekuća likvidnost u budžetu najveća u istoriji Srbije, da prvim zakonom oduzmemo sredstva i time optužujemo stranke bivšeg režima.Evo, prvi put sam u ovom parlamentu, sedeo sam nekoliko puta u raznim parlamentima, u ovom nisam, koje su to stranke bivšeg režima.

Znači, koje su to stranke bivšeg režima. Na kraju, vraćamo se i neću da se bavim time, hoću da pričam o ovim amandmanima.Mi smo pokušali ovim amandmanima da skrenemo pažnju da će stvarno neko ostati bez tih sredstava. Pokušao sam u prvom danu, kada je isključen prenos da vam objasnim taksativno za nekih deset, 12 lokalnih samouprava šta to znači što se njih tiče, a rekao sam vam da je to otprilike ekvalent onih sredstava koje su nivo socijalnih davanja u tim lokalnim samoupravama. Da li će predsednici opština, gradonačelnici, ova sredstva umanjena potrošiti na neku drugu stranu ili će sačuvati nivo socijalnih davanja, ali negde mora da nestane para. Ako ima manje para, potpuno je jasno da nije dobro

Mi smo se zadužili i ta sredstva moramo da vratimo. Mi smo odgovorni ljudi i nadam se da ste vi odgovorni ljudi ovde. Međunarodni monetarni fond je naš partner dok god mora da nam bude partner. Jedva čekamo da nam ne bude partner, a u ovom trenutku nam jeste partner i moramo da ispunimo uslove. Ali, isto tako znamo da MMF sigurno nije rekao baš ovih 4,8 milijarde sklonite odavde. Nije sigurno rekao. To je verovatno bio jedna predlog kako da ukupnoj sumi novca uštedimo sredstva.Desila se fenomenalna stvar u Srbiji, desile su se sjajne stvari u Srbiji, po rečima premijera, čujemo da je privredna aktivnost dramatično povećana i ne vidim razlog zašto bi baš ovde odsekli ta sredstva.Imamo direktna socijalna davanja na nivou raznih lokalnih samouprava i ona su vrlo različita. Kada neko pominje bebe, apsolutno se ne slažem da kažemo da krademo, nego prosto neće biti tih sredstava više da platite tim familijama koje dobijaju prvo dete. Nećemo imati sredstava da platimo ono što nije bila naša obaveza i dan danas nije zakonska obaveza, a to je finansiranje besplatnog prevoza dece koja idu u srednju školu.U ovom trenutku mi imamo dramatičnu razliku između prinosa per kapita po glavi stanovnika u gradovima i naseljenim mestima u selima. A ovde imamo situaciju da nam najmanji broj i obuhvat dece koja završavaju srednju školu dolazi sa sela. Potpuno je prirodno. Ako neko ima manji prihod, ima dvoje ili troje dece i treba da plati srednjoškolske karte koje nije dužna lokalna samouprava da plati, a neke lokalne samouprave su to radile, naravno da neće dete poslati u srednju školu, ne zato što ne voli svoje dete, nego zato što ne može.To je taj nivo sredstava koji će negde nestati. To su te geronto-domaćice. To je taj nivo davanja. Jeste to u procentima apsolutno kako ste vi rekli, ali to je ozbiljna količina novca. Za državu to je negde ispod 50 miliona, dramatično ispod, ali za lokalne samouprave je ogromna količina novca, 50, 40 miliona, 240 miliona.Juče smo imali jednu strašnu situaciju da gradonačelnik Novog Sada otvara ogradu na Domu vojske. Ja očekujem da gradonačelnik Novog Sada otvara bulevare. Nije tačno da on to neće, nego nema sredstava, ostaće bez 300 miliona bez 300 miliona iz ovog budžeta. Ne mogu da shvatim, a znam šta su pričali na sastanku Stalne konferencije u avgustu pred vama i NALED-om, i da je nenormalno da dozvolite da vam neko oduzme sredstva. Valjda je prirodno da svaki pojedinac hoće da bude najuspešniji u društvu, bio on to na lokalnom nivou, u sportu, kulturi, nauci, obrazovanju. Ja ne razumem da gradonačelnici koji su preuzeli, i predsednici, opštu odgovornost žele da ne budu uspešni, nego da bude samo jedan čovek uspešan u ovoj zemlji, a to je da lociraju njihova sredstva, da ne mogu da urade neke stvari za koje su ih građani birali, odnosno birali njega, a oni obavljaju u njegovo ime taj posao.Koliko ovde vidim i čujem predstavnike lokalnih samouprava iz vladajuće stranke, njima ne trebaju ta sredstva. Evo, ja se danas apsolutno zalažem za centralizaciju. Sva sredstva nek se uzmu, nek se postave upravnici, prinudni upravnici, stečajni upravnici po lokalnim samoupravama, kako je u kom stanju lokalna samouprava, pa neka se tako upravlja državom, ali to nije rešenje.I vi i ja dobro znamo i borili smo se od 1996. godine, od Zajednice slobodnih gradova i opština, pa do danas, da u funkcionalnom, političkom i ekonomskom smislu osnažimo jedinice lokalne samouprave. Postoji mnogo razloga za to. Ne postoje ekonomski razvijena društva i države koje nemaju dobro razvijene i centralizovane lokalne samouprave. Ja znam da vi to razumete i znam da ćete uraditi puno na tome, ali hoću da podvučem crtu ovde, da razumeju oni koji to ne razumeju u ovom trenutku.Neosporno

Umanjena su direktna sredstva i davanja tada iz budžeta, iskompenzovano je sa povećanjem poreza na zarade. Rekao sam vam da se slažem apsolutno da ovo ne može biti dominantan

Poslednju stvar koju premijer treba da radi je da ide od investitora do investitora. To je dokaz da ne postoji institucija države. Zato postoje ministarstva, pre svega Ministarstvo privrede, pa Ministarstvo obrazovanja, koje je ključno da privuče u ovom trenutku investitore. Bez kvalifikovane radne snage mi nismo konkurentni, pa postoje razne agencije koje to rade, ali najveći posao je uvek na gradonačelnicima i predsednicima opština. Oni su ti koji promovišu da se investira u ovu zemlju. zemlju. Odgovornost premijera jeste da uspostavi sistem vladavine prava, rada pravosuđa, transparentne uprave, javnog trošenja sredstava koji će pokazati svakom investitoru da je ovo stabilna i ozbiljna zemlja. Kada se premijer pojavi da pregovora sa najvećim proizvođačem svinja, to je loša poruka. Ja bih prihvatio da pregovara sa „Mercedesom“, ali ne sa proizvođačem svinja.

Ja sam spreman da vam ponovim ono što sam rekao prvi dan, kada je ugašen prenos, a to je – mi smo se zaglavili sa ljudima. Možemo da damo sve pare ovog sveta, ako pogledate danas ko vodi te sisteme, neće se desiti ništa.Zato o vašem Predlogu izmena zakona moramo da razmislimo da li možemo da vratimo direktan izvor predsednika opštine i gradonačelnika. Predsednika opštine ne možemo, zato što je definisan Ustavom, možda gradonačelnika možemo i da u političkom smislu odglavimo ovaj proces.Apelujem na vas da što pre, pošto sam svestan da ćete odbaciti sve naše amandmane, odnosno većina u ovoj sali, ali da što pre izađete sa predlogom zakona koji će pre svega ukloniti korupciju koja je institucionalna, a to je diskreciono pravo nijednog pojedinca da dodeli nekom sredstva, a nekome ne, da izađemo sa jednim modernim zakonom o finansiranju. Ne mora biti najbolji, popravićemo ga u toku sledeće godine ponovo. Da izađemo sa taksama o kojima smo pričali, a takse su ono što boli svakog privrednika i naravno da treba da se sklone. Rekao sam vam da kada napravimo analizu, kada budete došli sa novim Predlogom zakona, komunalnim taksama, da ćete imati situaciju da će dramatični broj opština da podigne te takse od današnjeg dana pa u budućnosti nadoknadi ova sredstva.Čvrsto sredstva.Čvrsto verujem da je ovo pogrešno i čvrsto verujem da ne može doneti nikome ništa dobro ukoliko nekome oduzmete sredstva, samo ne verujem zašto to vladajuća većina ne vidi. Hvala.

režim čudi se kada pominjemo bivši režim. Mogli bi da kažemo jedna stranka, DS, ali oni su se u poslednje vreme toliko delili da više ne znamo koliko je to stranaka bivšeg režima. Veoma mi je čudno što su pojedini iz bivšeg režima podneli amandmane.Nisam želeo da se javim po ovom zakonu jer sam očekivao da neće biti podnetih amandmana. Pa, više nisu na vlasti u lokalnim samoupravama. Ne mogu više da uspostave sistem gde je važila centrifuga isisavanja novca iz lokalnih samouprava, transfernog novca koji su dobili od pokrajine.Imamo bezbroj projekata, bezbroj hala koje su građene po projektima od devedesetih godina da bi samo što više novca koji je došao iz privatizacije iz republičkog budžeta završio u džepovima pojedinaca. Fond za kapitalna ulaganja je odobravao sve, ko god je došao i rekao - ja sam član DS u ovoj opštini, imam tamo neki projekat da izgradim neku halu, košta milione i milione evra, to što je to selo koje nema ni pet đaka, to je već neka druga priča, to što je namet lokalnoj samoupravi da posle moraju te hale da održavaju, to je opet neka druga priča. Važno je isisati novac od građana Srbije.Opština Vrbas, koliko imamo zaposlenih u opštini, više je to brojka koja se stidi i svaki Vrbašanin. Kada više nisu mogli da zapošljavaju u opštini, onda su izvukli, recimo, poljočuvare, osnovali agenciju „Jazip“, da bi mogli nove da prime umesto njih. Da ne kažem dug, i vidim ljutnju kod pojedinih članova DS u Vrbasu zašto se danas nekoliko puta pomenuo dug od milijardu i petsto miliona. Pa, samo revizor je 2013. godine, kada je kontrolisao, našao nenamenski potrošeno 500 miliona dinara.Šta bi bilo da je kontrolisao 2012. godinu kada je bila izborna kampanja? Pa, to su stotine i stotine miliona. Recimo, samo primer – podignu kredit da izvrše rekonstrukciju sale gde primaju građane, recimo, 500 hiljada evra, a onda shvate da je to ludost ili je ta sala nekadašnje „Beobanke“ sva u mermeru i pravi servis građana, koji je napravljen od strane prethodne vlasti, i onda brže bolje sledeća Skupština taj kredit pretvori da izgrade, recimo, u objektu za fizičku kulturu sobe, pa shvate da i to nije opravdano, da će ih neko zbog toga prozivati i na kraju taj novac završi, taj kredit se preimenuje u rekonstrukciju krova muzeja, ali nismo imali rekonstrukciju krova muzeja, taj novac je na kraju nestao 2013. godine posle izborne kampanje plaćajući sve ono što se radilo u toku te kampanje.Moj

To je bio lep projekat regionalne bolnice, projekat pokrajine, izdvojen ogroman novac, a na kraju kupljeni aparati, kupljeni sistemi koji su deljeni… Kad se jedan skener podeli u 50 delova, 50 javnih nabavi i kada dođe tih 50 delova jednog skenera, onda oni tamo hirurzi umesto da leče pacijente, operišu, oni sklapaju taj skener i nikada ga nisu ni sklopili, mašine stoje, aparati stoje u magacinima, nemaju kadar koji bi mogao da da sa tim aparatima radi, a bolesnici u opštini Vrbas na dušecima imaju sve osim dostojanstva onog bolesnika koji bi trebao tu da dobije uslugu koju bi trebala bolnica da daje.Imamo sada da je blokirano 100 miliona dinara duga, a da ne kažemo kada je došlo ovo rukovodstvo. Stizali su dugovi sa svih strana. Nisu plaćali Vojvodinama vode 80 miliona, struju, javnu rasvetu. U svakom javnom preduzeću imamo ne plaćene poreze, doprinose, energente, gorivo, podizani krediti i sada neko izađe za lokalnu skupštinsku govornicu i kaže – ova vlast je nesposobna. Kako da bude sposobna vlast kada je zatekao milione i milione dinara duga? Dve godine neplaćena struja, dve godine neplaćena javna rasveta, ne plaćeno zaprašivanje nenamenski potrošeno 500 miliona dinara, a šta je ono što su upakovali da je namenski?To su radile stranke bivšeg režima, one stranke koje su iz jedne stranke nastale i podelile se posle izbora, ali to su građani znali da pokažu na izborima, da cene ono što radi predsednik Vlade. Ponosan sam na njega kada kaže da će ući u svaki javni toalet, u svaki objekat, u svaku ustanovu, boriće se za svako za svako radno mesto, jer to upravo očekuju građani od svojih predstavnika, a to je da se svakodnevno bore za njih. **Veroljub

pošto ste pomenuli šta ste to nasledili pre pet godina, pet godina ste imali priliku da popravite ovo u državi, da organizujete život, ali reći ću vam šta se to dešavalo i šta je DS nasleđivala od vas, vašeg koalicije 1996. godine kada je u velikom broju gradova u koaliciji tada zajedno pobedila na lokalnim izborima. Nasledila je Zakon o sredstvima u svojini Republike, koji je donesen, gde su sredstva lokalnih samouprava oduzeta i preneta na upravljanje Republici Republici Srbiji. Upravo ovaj parlament, i vi ste glasali protiv tog zakona koji ste donosili 90-ih godina time što ste želeli tada da umanjite mogućnosti lokalnim samoupravama i gasite način za povećanje kvaliteta života u tim gradovima i opštinama.Godine

i gradovi i opštine i predsednici gradova i opština i lokalnih samouprava koji su doprinosili nekom razvoju i nekom autoritetu lokalnih vlasti.Nasledili ste 2012. isto tako 15 milijardi evra javnog duga. U maju mesecu 2012. godine 14,8 milijardi evra javnog duga, kada je BDP bio 33 milijarde, što znači da je to bilo na nivou od 48% učešća javnog duga u BDP. Nesporno, mnogo bolji podaci i mnogo bolji uslovi koje ste nasledili, a sve vreme se žalite. Tada se niko nije žalio, nego je zasukao rukave i probao da nešto uradi za svoje građane. Probajte to i vi danas.

nije sporno da se razlikujemo u ekonomskim teorijama, nije sporno da vi ne verujete Vladi Republike Srbije, premijeru, narodnim poslanicima, ministrima, nije sporno da ne verujete MMF, Fiskalnom savetu. Danas je sporno što ne možemo da se dogovorimo oko proste matematike razlomaka za četvrti razred osnovne škole. To je problem.Ja hoću da glasam za vaše amandmane. Nije nikakav problem, ako vi meni danas tri ključne teorije, koje iznosite, zašto mi treba da glasamo dokažete da su tačne. Prva stvar, vi kažete da se ovim izmenama zakona smanjuje i umanjuje i država Srbija čini, odnosno Skupština Srbije, jer Skupština Srbije donosi Fiskalni zakon, uništava lokalne uprave, kako smo mi protiv svega. Druga teorija vam je da tu postoji, kako kažete, 11,86, neko kaže 11,82 budžetskih prihoda. Sada tu meni nije jasno i pokušaću da objasnim šta ste hteli da kažete. Treći problem je decentralizacija ili centralizacija.Hajdemo redom. Radi se o Zakonu koji se tiče poreza na zarade. Ja sam, ne zbog vas, vi ne verujete, građanima Srbije doneo relevantne podatke koji kažu da porez na dohodak građana u 2015. godini iznosi 141 milijardu dinara, a da je projekcija 143 milijarde. Nije tako bilo. Došlo je do rasta i taj rast je počeo tako što smo 2015 godinu počeli sa 149,5 milijardi dinara. Kaže Fiskalni savet da će u 2016. godini građani, evo izveštaj Fiskalnog saveta, to je otprilike negde četvrti, peti razred, ja čitam, završiti sa 155 milijardi. Šta se mi sada tu ne razumemo? Ne razumemo se zato što je Vlada Srbije merama koje je preuzela u 2015, 2016. godini podigla porez na zarade o kome mi danas raspravljamo za 14 milijardi dinara, 10,5 milijardi je porez na dohodak građana, 80% lokalnim upravama. Za dve godine lokalne uprave, zahvaljujući Vladi Srbije, fiskalnoj konsolidaciji, su dobile 8,4 milijarde. 8,4 milijarde. Mi govorimo o zakonu koji će krenuti da se primenjuje od 1. januara 2017. govorite o porezu na zarade kako će u 2016, 2017. godini nastati havarija, vi treba realno da kažete – jeste, u 2016. zahvaljujući Vladi Srbije, uplaćeno je u budžete lokalne uprave preko 3,5 milijardi dinara. Fiskalni savet kaže, MMF kaže da će porez na zarade rasti po stopi od 3,5% svake godine. Ja razumem da se ne razumemo. Savršeno mi je jasno.Znači, ako imate prostu matematiku u kojoj jedna strana raste, a druga opada, onda o čemu pričate. Ovo nije izveštaj fiskalnog saveta, ovo je moja čista prosta matematika da pojasnim građanima Srbije koji ne razumeju.

I veliko mi je zadovoljstvo što mi aplaudiraju i poslanici iz opozicije, počinju da shvataju, počinju da razumeju.Ajmo drugu temu – zašto ja ne mogu da glasam za ovaj predlog. Kažu – postoji tu 11,86% budžetskih prihoda. Prvo, ne znam šta znači budžetski prihodi, verovatno oni to misle na opštu državu ili prihode budžeta Republike Srbije, ali šta god da kažu pogrešili su. Budžet Republike Srbije iznosi 997 milijardi dinara. Budžet opšte države iznosi 1711 milijardi. O čemu pričamo? Nešto nemam reakciju sa suprotne strane. čemu pričaju?Dakle, opšta država košta 1711 milijardi, 997%, četvrti razred osnovne škole 58%. Gde je tu 11,86 budžetskih prihoda? E sad, u četvrtom razredu osnovne škole se ne uči matematika ali se u Skupštini Srbije uči fiskalni poredak, gospođo ministarka. Skupština Srbije a ne Vlada je odgovorna za podelu prihoda u okviru fiskalnih nadležnosti i ona kaže da se lokalne uprave finansiraju iz tri izvora prihoda: iz transfera, ustupljenih prihoda i izvornih prihoda.Izvorne

Transferi su korektivni mehanizam. Kada imate loše izvorne i ustupljene prihode, onda morate da imate transfere kao korektivni mehanizam da bi lokalna uprava funkcionisala normalno. Ako pojedine opštine u Srbiji funkcionišu dobro u ovom sistemu, imaju suficit, nemaju blokirane račune, onda i druge opštine mogu da funkcionišu. Ako opštine mogu da funkcionišu po ovim pravilima u kojima imaju veće budžetske prihoda u 2015. i 2016. godini, onda je stvar rukovodstva opštine, ne ulazeći ni jednog trenutka u raspravu pojedinačno kako je ko vodio koju opštinu, to je stvar volje građana.Ja sam malo liberalniji, nisu ni ti predsednici opština krivi. Imate tu skupštinu lokalne uprave koja glasa, imate Ministarstvo finansija, niko neće da kaže 2010. godine promenjen je Zakon o zaduženju kada više nemate granicu od 50% tekućeg zaduženja.Ministarstvo finansija mora da da saglasnost, ali građani treba da budu odgovorni i da shvate da posledice njihovog lošeg funkcionisanja moraju da snose sami. Ja znam da problem decentralizacije jeste problem koji boli sve.Treći argument, pa i nismo za decentralizaciju, i nismo za decentralizaciju i svakako da država Srbija mora da ide u proces decentralizacije. Nije mi problem što se ne razumemo, ništa tu nije sporno, nikada vi nećete glasati za nas kao što ni ja nikada nisam glasao za vas.Ja kao neko ko pokušava nešto da nauči i u republikom parlamentu i pokušava da shvati šta je ekonomija, jednu stvar znam.

I danas, kada od 2015. i 2016. godine gledam kao ekonomista kako makroekonomski parametri i monetarne i fiskalne politike izgledaju savršeno, niste vi iz tih političkih opcija da mi kvarite to zadovoljstvo. Šta ćete vi da radite je vaša stvar. Uopšte mi je nebitno, ja znam da će Vlada Republike Srbije ostati upamćena kao prva Vlada koja je posle 2000. praktično suviše dugog vremenskog perioda, posle 1914., 1915. godine, perioda kada je Srbija imala fiskalno jaku i monetarno stabilnu politiku, ostati zapamćena kao Vlada koja je dovela Srbiju u normalne fiskalne i ekonomske parametre.Znate šta je bitno, bez obzira na protivnike koje imamo, bez obzira na različito nerazumevanje naših ekonomskih ideja i ekonomske politike, nastavimo da pokušavamo da od Srbije napravimo uređeno društvo u kome će se pravila poštovati. To što neko ne razume, oni da razumeju ne bi svoju političku stranku doveli do 5%, sedeli u parlamentu, a njihovi članovi koji su doveli do 5% danas glasali za druge političke opcije. Hvala.